Hvala vam.

raspravu o Prijedlogu odluke o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 6. stavka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora NN br. 125/11 64/15 112/18). Predlagatelj je Odbor za zakonodavstvo na temelju čl. 210. Poslovnika HS. Želi li predstavnica predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite, kolegica Marija Jelkovac, predsjednica Odbora za zakonodavstvo, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Evo ukratko, Odbor za zakonodavstvo je na svojoj 110. sjednici održanoj 9. listopada raspravljalo o prijedlogu za davanje vjerodostojnog tumačenja čl. 6. st. 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora koji je predsjedniku HS podnio Klub zastupnika SDP-a aktom od 18. srpnja ove godine. Odbor je razmotrio i mišljenja Vlade RH od 22. kolovoza ove godine kojim se ocjenjuje da nema potrebe za davanjem vjerodostojnog tumačenja čl. 6. st. 4. navedenog zakona iz razloga što je odredba jasna i precizna, te nema dvojbi oko njene primjene u praksi. Nakon provedene rasprave, Odbor za zakonodavstvo je većinom glasova utvrdio da prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja nije osnovan, te predlaže HS da donese odluku o nedavanju vjerodostojnog tumačenja čl. 6. st. 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora koji je prilog u našem izvješću i čini njegov sastavni dio. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku, kolega Grbin izvolite. Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče. Prije svega, izuzetno mi je žao što danas ovdje nemamo predstavnike Vlade RH kako bi i sa njima raspravili razloge razloge za traženje ovog vjerodostojnog tumačenja. Naime, iz samog teksta zakona nije jasno može li se poslovni prostor koji je bio predmet javnog natječaja, a kada se nakon toga produžuje davanje u zakup tog poslovnog prostora, dati u zakup jednom ili više puta, nije to jasno niti iz prijedloga za davanje vjerodostojnog tumačenja, htio sam to upitati predstavnike Vlade, neću imati priliku, ali ću zato pitati predstavnicu predlagatelja. Dakle, vrlo jednostavan odgovor jer ljudima koji ovo primjenjuju u praksi nije jasno, može li se jedan poslovni prostor dati u zakup više puta, da

zašto spominjete Vladu, pa ipak je danas petak i vikend, briga njizih poslovni prostori, problemi naših građana, a minimalna pristojnost je bila da tu bude Vlada, al nemojte ih spominjati, petak, četvrtak je, sutra je isto praznik, tako da šteta bi da su oni ovdje da čuju što vi namjeravate s ovim svojim prijedlogom. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Kolega Bulj, Poslovnik nije povrijeđen, sukladno čl. 232. izričem vam opomenu, hvala. Izvolite kolegice. Hvala lijepo. Predstavnici Vlade bili su na sjednici odbora, također su obrazložili mišljenja Vlade i u samom st. 4. čl. 6. vrlo jasno stoji slijedeće, iznimno od odredbe st. 1. ovog članka jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave kao zakupodavac može dati pisanu ponudu za sklapanje novog Ugovora o zakupu na određeno vrijeme na rok od 5.g. pod istim uvjetima kao u postojećem Ugovoru o zakupu kada je to ekonomski opravdano odnosno kada je mjesečni iznos zakupnine veći od cijene zakupnine po odluci jedinice lokalne područne samouprave itd., mislimo da je st. 4. čl. 6. jasan. Hvala. Hvala vam. Otvaram raspravu, prvi je u ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Tomislav Klarić, izvolite kolega Klarić. Hvala g. potpredsjedniče HS. Kolege i kolegice zastupnici, dakle 21.11.2018. velikom većinom izglasan je ovaj zakon, dapače on je nakon procedure, prvog, drugog čitanja i zaista široke javne rasprave, ministarstvo, Vlada je prihvatilo najveći dio primjedbi, ugradilo ovaj zakon i većina klubova je pohvalila u biti ovakav model i način donošenja ovog zakona i sve ono što se je našlo u njemu. Gotovo godinu dana nakon primjene ovoga zakona nije bilo praktički nikakvih problema svezano niti za čl. 6. koji se ovdje spominje, dakle ja zaista i kao čelnik jedinice lokalne samouprave koji je imao čitav niz ovakvih primjera izdavanja poslovnog prostora u vlasništvu RH odnosno jedinice lokalne i područne samouprave, pravnih osoba i njihovo vlasništvo u pretežitom koje smo dali u zakup javnim natječajem. U čl. 4. koji se spominje i za koje se traži vjerodostojno tumačenje, doslovno je i decidirano navedeno sve, tako da zaista ne vidim razlog zbog čega bi se trebalo davati vjerodostojno tumačenje tumačenje čl. 6. i ovog st. 4., stoga podržavamo prijedlog odluka odnosno odluku da se ne daje vjerodostojno tumačenje čl. 6. st. 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i upravo onako kako su to oni u svom obrazloženju i dali, naše mišljenje je tako da je zaista nedvojbeno, propisani su svi uvjeti prema kojima se ugovor o zakupu, poslovnom prostoru u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, područne, regionalne može bez javnog natječaja sklopiti sa postojećim zakupnikom. Ovo govorim između ostalog i iz prakse, redi se najvećim dijelom o najmu poslovnog prostora i obrtnicima i gospodarskim subjektima koji na tom prostoru djeluju duže vrijeme. I ukoliko je bilo kakvih problema koji su bili vezani za urednost samog najma tog prostora onda je to jedinica lokalne samouprave itekako znala riješiti i prema dosadašnjim pravilima a naročito prema ovom novom zakonu. Evo, zahvaljujem se, Klub zastupnika HDZ-a podržati će prijedlog odluke odbora. Hvala. Sljedeći u ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Peđa Grbin. Izvolite kolega Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege, nažalost ne i predstavnici Vlade jer ih nema. Kada već govorimo o iskustvima koje netko ima u praksi dozvolite mi da se i ja vratim na jedno iskustvo koje sam imao iz prakse jer sam naime 4 godine bio na čelu komisije za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu grada Pule tako da znam nešto o tome kako se poslovni prostori daju, na koji način se provodi natječaj i koji su problemi postojali. Ovaj zakon za koji nota bene, poštovani kolega Klariću Klub zastupnika SPD-a ne samo da nije bio već je i podnio čitav niz amandman kojim ga je pokušavao popraviti, nažalost bezuspješno je u praksi stvorio Inicijativu za traženje vjerodostojnog tumačenja Zakona o zakupu poslovnog prostora uputile su naše kolegice i kolege iz grada Rijeke. Grada po veličini trećeg u RH koji u vlasništvu ima čitav niz poslovnih prostora koji tvore značajan dio prihoda i proračuna grada Rijeke. I naše kolegice i kolege iz Rijeke a i mnogih drugih gradova i općina s kojima sam imao prilike razgovarati imaju ozbiljnih problema u praksi. Iz teksta zakona je nejasna jedna stvar, može li se postojeći ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu jedinica lokalne samouprave produžiti jednom ili više puta. To je ono što smo tražili u ovom prijedlogu za davanje vjerodostojnog tumačenja zakona. Vrlo jasan odgovor da, može se produžiti više puta ili ne, ne može se produžiti više puta nego samo jednom. E pa vidite Vlada RH nije u stanju, nije u stanju nije u stanju dati ni tako jednostavan odgovor na u osnovi jednostavno pitanje. Ponoviti ću još jednom. Pitanje koje smo postavili i zbog čega smo tražili ovo vjerodostojno tumačenje glasi: Može li se ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen između jedinice lokalne samouprave i treće osobe produžiti jednom ili više puta? Na to odgovor može biti samo da, može, ne, ne može. Ali HDZ i poštovana Vlada koje nažalost ovdje danas nema taj odgovor neće, ne žele ili zbog vlastite nesposobnosti ne mogu dati. Koji odgovor smo mi dobili? Dakle odgovor glasi: „Nedvojbeno se propisuju uvjetima prema kojima se ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu jedinice lokalne i područne samouprave može bez javnog natječaja sklopiti sa postojećim zakupnikom.“. Uz svo dužno poštovanje a zato sam i spomenuo da sam 4 godine bio na čelu Komisije za davanje u zakup prostornih prostora u vlasništvu grada Pule, ja kao osoba koja je 4 godine radila ovaj posao, koji sam diplomirani pravnik, koji imam preko 16 godina iskustva što u Saboru, što kao odvjetnik, što kao netko tko je davao u zakup poslovne prostore ja ovo ne mogu protumačiti. Meni nakon ovog obrazloženja ne samo da ništa nije jasno, već je situacija kompliciranija nego što je bila prije. Dakle ovo objašnjenje koje je dala Vlada a koje predlaže Odbor za zakonodavstvo ustvari tražilo je dodatno pojašnjenje. I upravo zbog toga sam predstavnicu predlagatelja uvaženu kolegicu Jelkovac odmah u replici pitao da mi odgovori može li se postojeći poslovni prostor na temelju postojećeg ugovora produžiti jednom ili više puta, jednom ili više puta, to je pitanje. Ali niti poštovana kolegica Jelkovac, niti poštovani g. Klarić koji je govorio nakon nje nisu dali odgovor na to pitanje. Klub zastupnika SDP-a naravno da ne može podržati ovakvu odluku jer odluka ne daje nikakav odgovor na to pitanje a nastaviti ćemo na druge načine inzistirati zastupničkim pitanjima itd., na Vladi jer nakon sjednice Odbora za zakonodavstvo upitao sam tada prisutne predstavnike predlagatelja da li sa ovime imaju problema u praksi. I znate li koji je njihov odgovor bio? Da je ovo pitanje jedno od onih koja im se najčešće postavljaju, najčešće postavljaju. Dakle ne, ovo nije jasno, ov je trebalo razjasniti, ovo je trebalo razriješiti. Pa čak i na način kao što ste predložili da donesemo odluku da nećemo dati vjerodostojno tumačenje ali onda da u obrazloženju jasno kažemo, da može više puta ili ne može. Ali kao što sam rekao da li zbog neznanja, nesposobnosti ili nečeg trećeg mi na to odgovor nismo dobili. I kao što sam rekao ovaj prijedlog podržati nećemo. Hvala. Hvala kolegi Grbinu. Time i zaključujemo raspravu o Prijedlogu odluke o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 6. stavka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora NN br. 125/11 64/15 i 112/18 a glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. Kolegice Jelkovac, kolega Lipošćak, kolegice Sabolek, kolega Bulj, kolega Grbin, želim vam ugodan produženi vikend. Rad se nastavlja u srijedu sa Prijedlogom izmjenama i dopunama državnog proračuna RH za 2019. godinu i Projekciji proračuna za 2020. i 2021. godinu.